Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar Branko Vukelić. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Zakon koji je pred vama omogućuje provedbu Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje kojim je predviđeno donošenje ovog Zakona o tržištu plina kao završni dio procesa usklađivanja zakonskog okvira Republike Hrvatske u području energetike s pravnom stečevinom Novim zakonom se želi urediti pravni okvir energetskog sektora u Republici Hrvatskoj koji je u visokom stupnju već usuglašen sa pravnom stečevinom Stoga je preostalo usklađenje Zakona o tržištu plina i time smo ustvari završili cijeli ciklus usklađivanja zakona u ovom važnom sektoru. Donošenjem ovog novog zakona postižu se slijedeći ciljevi. Razgraničenje između plinskih djelatnosti proizvodnje, transporta, upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin, skladištenja plina, distribucije i opskrbe plinom. Uspostavljanje operatora transportnog sustava, operatora terminala za ukapljeni plin, operatora sustava skladišta plina i operatora distribucijskog sustava s jasno definiranim obvezama i odgovornostima. Uspostava međusobnih odnosa radi pružanja svih usluga na tržištu plina na razvidan, objektivan i nepristran način, određivanje uvjeta, rokova i dinamike otvaranja tržišta plinom, definiranje uvjeta izgradnje novih objekata, omogućavanje djelotvorne povezanosti nacionalnog plinskog sustava sa sustavima u Europi. Prijedlogom zakona o tržištu plina uređuju se pravila i mjere za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog plina uključujući ukapljeni prirodni plin, bioplin i plin iz bio mase i druge vrste plina ukoliko se te vrste plina mogu tehnički i sigurno transportirati kroz plinski sustav. Nadalje, uređuju se prava i dužnosti sudionika tržišta plina, razdvajanje djelatnosti operatora sustava, pristup treće strane plinskom sustavu i otvaranje tržišta prirodnog plina. Prijedlogom zakona utvrđuje se i novi sustav podzakonskih akata za provedbu zakona putem kojih će se dovršiti proces usklađivanja propisa u sektoru plina s pravnom stečevinom To obuhvaća slijedeće podzakonske akte, odluku o cijeni za dobavu plina za dobavljača plina, za opskrbljivače. Potrebna dinamika i liberalizacija tržišta plina i njegovog otvaranja također zahtijeva upravo donošenje i ovoga zakona, trenutačno zbog neodgovarajućih zakonskih i podzakonskih rješenja taj proces ustvari je i zaustavljen. Sukladno odgovarajućoj EU direktivi otvaranje tržišta odvijat će se postupno, tako da status povlaštenog kupca od 1. kolovoza 2007. godine stječu svi kupci koji ne pripadaju kategoriji kućanstva a od 1. kolovoza 2008. godine status povlaštenog kupca stječu i kućanstva čime bi se tržište u potpunosti otvorilo. Potrebno je naglasiti i da predloženi zakon detaljno uređuje ulogu INA-e industrije nafte i to kao proizvođača prirodnog plina i kao dobavljača plina za tarifnog kupca. Ostavlja nam mogućnost da Vlada Republike Hrvatske može odrediti cijenu za dobavu plina a ujedno u cilju zaštite domaćeg rudnog blaga i zaštite kupaca u Republici Hrvatskoj Vlada Republike Hrvatske može do 1. kolovoza 2011. godine propisivati najvišu razinu cijene plina za kupce ili propisivati najvišu razinu cijena samo za domaći plin kad se prodaje kupcima u Republici Hrvatskoj. Ujedno je uređeno da proizvođač plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, operator sustava skladišta plina i operator terminala za ukapljeni prirodni plin su dužni osigurati učinkovit i nediskriminirajući pristup mreži proizvodnih plinovoda, transportnom sustavu, distribucijskom sustavu, sustavu skladišta plina i terminalu za ukapljeni prirodni plin a u skladu s pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina, općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, pravilnikom o naknadi za priključenje na plinsku mrežu i za povećanje priključne snage mrežnim pravilima transportnog sustava odnosno odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava, kao i pravilima korištenja sustava skladišta plina odnosno pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Poštovani zastupnici na kraju bih želio još naglasiti da osim

donošenjem ovog Zakona i podzakonskih akata koji će se donesti temeljem ovoga Zakona omogućit će se jedan ubrzani proces liberalizacije otvaranja tržišta plina u Republici Hrvatskoj. Hvala Zahvaljujem. Želi izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Riječ ima uvaženi zastupnik Velimir Pleša. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Potrebno je spomenuti da ovaj Prijedlog zakona o tržištu plina nakon dugog vremena stručno i sveobuhvatno pripremljen. Očito je da vodi u liberalizaciju plinskog tržišta te da će prirodne monopole svesti na reguliranu djelatnost a sve tržišne djelatnosti konačno pustiti na tržište. Na sam predloženi tekst mogle bi se dati manje primjedbe, a od kojih po meni jedna načelna pa za koju molim da u ime predlagatelja i razmotrite ju, bi bila sljedeća. Na više mjesta u zakonu, primjerice članku 21., stavak 2., točka 1. propisuje se da kod raspisivanja natječaja za koncesiju jedinica regionalne samouprave mora posjedovati detaljni plan uređenja odnosno lokacijsku dozvolu. Po mom mišljenju bilo bi dovoljno da posjeduje idejno rješenje sa specifikacijom očekivanih plinovoda po dužini i profilima. Zbog čega? Pa država je preko tvrtke «Plinacro» uložila značajna sredstva za izgradnju plinovoda Pula-Karlovac i započinje izgradnju plinovoda Bosiljevo-Zadar-Split-Dubrovnik. Teško je očekivati opravdanost te investicije ako se istovremeno u županijama kroz koje plinovod prolazi ne razvije distribucijska mreža. Distribucijsku mrežu razvija distributer koji će posao dobiti na koncesijskom natječaju. Pošto je distributer stručan i na kraju krajeva financijski sposoban pripremiti i podnijeti troškove za ishođenje lokacijske dozvole taj dio posla trebalo bi prepustiti njemu. Sadašnje rješenje ne motivira županije da ulože značajnija sredstva za pripremu koncesijskog natječaja samo zbog svega potrebnog za lokacijsku dozvolu. Samim tim i cijeli projekat plinifikacije Hrvatske nažalost mogao bi biti doveden u pitanje. Osim te načelne primjedbe imam namjeru predati jedan konkretan amandman na članak 30. da bi u stavku 1. dodale se točke 5. i 6. koje bi glasile. Točka 5., to je u pitanju pravo operatera distribucijskog sustava. Predlažem da se dodaju točke koje će glasiti, da može odbiti distributer pristup distribucijskom sustavu kupcu koji nije platio plin na istoj ili drugoj lokaciji istog distribucijskog područja i točku 6. po kojoj bi mogao distributer odbiti pristup distribucijskom sustavu novom vlasniku ili korisniku objekta na kojem postoji dug za potrošeni plin od pravnog «premnika» istog objekta tako dugo dok se dug ne podmiri. Obrazloženje je sljedeće: U ovo vrijeme na tržištu je prisutan dosta veliki broj potrošača plina koji uglavnom zbog špekulativnih razloga kroz zakupe poslovnih prostora stvore dugove u potrošnji plinom a da nakon isključivanja iz sustava ili jednostavno mijenjaju lokaciju ili traže gradnju novog priključka te time izbjegavaju staru obvezu. Pošto je koncepcija ovog zakona na tome da svaki kupac može slobodno birati operatera i mijenjati ga, a istovremeno postojeći operater distributer ne može odbiti priključenje na plin ako nema ovim zakonom propisani razlog za to, predlažu se ovi amandmani kojima bi se spriječilo buduće slične radnje. Ujedno se na takav način obvezuje i kupce stanova i poslovnih prostora na oprez kod kupnje nekretnina opterećenih dugova. proučite i prihvatite jer oni su upravo u smislu cilja i namjera ovog Zakona. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, državna tajnice. Plinifikacija Hrvatske svakako je važan segment u ukupnoj energetskoj politici se ne razumije./ … sektoru, energetskom sektoru. Svakako da s obzirom na ono što on predstoji kad je riječ o tome da i ona područja koja, Hrvatske koja do sada nisu bila obuhvaćena niti se o tome razmišljalo sve do nazad par godina kad je riječ o plinifikaciji važnosti plina kao energetskog energenta, ta poglavito za ona područja koja do sada nisu imala šanse da i otvara neke nove mogućnosti i neke nove realnosti i da «de facto» plin i plinifikacija cijele Hrvatske ima svoje gospodarsko a ja bih rekao svoje socijalno značenje. Svakako i da po pitanju kad je riječ o zaštiti okoliša da je to prihvatljivi energent i da u skoroj budućnosti on će zauzeti i zauzet će u hrvatskom gospodarstvu i, kad je riječ o građanima, ono mjesto koje zauzima u razvijenim zemljama Europe i razvijenim zemljama svijeta. Ja bih samo rekao nekoliko riječi vezano uz poglavlje 5. Kad je riječ o operatoru distribucijskog sustava odnosno kad je riječ o županijama na području Dalmacije, konkretno Splitsko-Dalmatinskoj županiji da ta pitanja koja se otvaraju temeljem ovog Zakona u prvom redu s obzirom na dopis koji sam dobio vezano je sa već prihvaćenim donešenim prostornim planovima. Pa procjene su nekih da bi eventualno neke odredbe zakona mogle sam proces plinifikacije i uspostave tržišta plina na područja koja do sada nisu bila, koja nisu do sada imala pristup tom energentu da bi mogao stvoriti određene probleme. Međutim i da bi sama, sam proces, sama procedura kad je riječ o procesu dodjele koncesija mogla eventualno biti nešto duža nego što bi zakonodavac, predlagatelj i zakonodavac htjeli postići. U svakom slučaju dobra je situacija da županija će biti ta koja će kreirati odnose na relaciji sa operaterom odnosno sa distributerom i tu vidimo jednu veliku mogućnost da ona naselja, ona područja Republike Hrvatske kada je riječ o županiji Splitsko-Dalmatinskoj onda mislim na Sinj, mislim na Dalmatinsku Zagoru, da dobiju svoju šansu. Ne bi bilo dobro da prilikom donošenja odluka predstavničkih tijela da se nametnu neka rješenja koja bi išla u korist i u pravcu trgovačkih društava koja se bave prometom plina nego da bi u prvom redu trebalo za područje, za ono što je realno obuhvati područja koja koja su naseljena, a eventualno su i nešto udaljenija od samog glavnog plinovoda. U svakom slučaju kad je riječ o razvoju i kad je riječ o budućnosti Hrvatske, poglavito kad je riječ o Dalmaciji, smatram s obzirom na brojne radne zone koje se otvaraju, gospodarske radne zone da je to jedna velika šansa i da će odluke i županija, a i drugih nadležnih institucija u ovom sektoru da će slijediti načelo ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske što je polazna točka ove Vlade Republike Hrvatske kad je riječ o razvoju onih područja koja su do sada bila inferiorna. Ja moram reći da će, a prihvaćanjem ovog Zakona, a poglavito njegovom primjenom da će trebati učiniti i veliki napor od svih strana u realizaciji ovog projekta, da će trebati učiniti znatan i veliki napor po pitanju informiranja javnosti, savjetovanja javnosti zapadne Europe kad je riječ o energetskom sektoru javnost je debelo uključena u donošenje odluka, a plin mogu reći da je na neki način energent koji je još u dobrom dijelu Hrvatske, većem dijelu Hrvatske do sada bio nedostupan i da eventualne predrasude treba kroz savjetovanja, informiranja, znači temeljem temeljem određenih edukacija da treba postići stanje kojim bi što veći broj građana, što veći broj gospodarskih subjekata sudjelovao u njegovoj konzumaciji, u njegovoj potrošnji. U svakom slučaju ovaj Zakon koji je, koji ujedno usklađuje naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije je dobar, prihvatljiv, međutim trebalo bi u svakom slučaju naći modele i načine da kad je riječ o prostornim planovima županija, jedinica lokalne samouprave da ne bude zapreka u realizaciji i primjeni samog zakona, odnosno u otvaranju tržišta plina. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Završavamo dopodnevno zasjedanje sjednice. Nastavak je 15 sati sa Zakonom, o Konačnom prijedlogu Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu. Hvala